Има кворум. Откривам заседанието. Господин Симеонов – процедура.

Уважаема госпожо Председател, предлагам в дневния ред на днешното заседание да бъде включено разглеждане на Закона за хазарта – второ четене, като втора точка от дневния ред. Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Колеги, ще подложа предложението на господин Симеонов на гласуване. Гласували

Преди да представя на Вашето внимание Доклада на Комисията по земеделието и храните, моля за допуск в залата на доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ към Министерството на земеделието, храните и горите,

внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 5 февруари 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект. В работата на Комисията участие взеха – от Министерството на земеделието, храните и горите: доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър, доктор Петя Петкова – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“, доктор Галя Костадинова – началник на отдел „Безопасност на храните“, и Диана Филева – изпълняващ длъжността началник на отдел в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“; от Българската агенция по безопасност на храните: Анита Пашова – директор, Емил Кръстев – началник на отдел в дирекция „Правна“, Пенка Манева – началник на отдел, доктор Даниел Денев – главен експерт в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, доктор Борис Борисов – директор, и доктор Антонио Радоев – началник на отдел в дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“; от Центъра за оценка на риска по хранителната верига – доктор Илиян Костов – заместник изпълнителен директор. Законопроектът с мотивите към него беше представен от заместник-министър Иванов, който обясни, че с него се унифицират правилата за контрол и координация между компетентните органи по цялата агрохранителна верига, които към настоящия момент са регламентирани в множество отделни закони. Със Законопроекта се осигурява и прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. В тази връзка със Законопроекта се уреждат компетентните органи и администрации, осъществяващи държавната политика, официалния контрол и оценката на риска по агрохранителната верига, както и техните функции, свързани с обмена на информация по отношение на риска по Регламентират се общите и специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига на територията на страната. Разписани са условията и редът за вземането на проби, за определяне на лабораториите за целите целите на официалния контрол и на националните референтни лаборатории. За ефективното извършване на официален контрол се предвижда изготвянето на Многогодишен национален контролен план, чието изпълнение ежегодно ще бъде докладвано на Европейската комисия. Регламентирани са координацията и взаимодействието на органите на официалния контрол с други органи, както и осъществяването на административна помощ и сътрудничество между компетентните органи на Република България, държавите членки и Европейската комисия. Определят се мерките при кризи и извънредни ситуации, както и финансирането на дейностите, свързани с официалния контрол по агрохранителната верига. Създават се съответните административнонаказателни разпоредби. С Преходните и заключителните разпоредби се правят съответните изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите, Закона за защита на растенията, Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за животновъдството, Закона за виното и спиртните напитки и Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона ще следва да бъдат издадени в шестмесечен срок от влизането му в сила. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, и отбелязаха, че намират за ненужно приемането на отделен закон, при условие че и в момента всички компетентни органи и техните контролни функции са разписани в съответните закони. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ призоваха да бъде дадено достатъчно време между първо и второ четене на Законопроекта за прецизиране на текстовете и за тяхното съгласуване с всички заинтересовани страни. След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на агрохранителната верига,

Заповядайте, госпожо Бъчварова.

Това е закон, който в последните три години ни се предлага за втори път – Управление на агрохранителната верига. Много странен защото в него няма почти нищо ново, ако смея да кажа, с изключение на една част, която касае актуализация, но по-нататък ще се спра каква е тя. В този законопроект има следните предложения. Първо, преповтаряне на правната рамка в десет и сега действащи закона, които касаят хранителната верига. Тези закони имат своите компетентни органи. Те и сега изпълняват своите задължения. Първата част от Законопроекта казва кои са компетентните органи в сферата на храните. Питането е: защо трябва да ги преповторим? Защо трябва да кажем, че Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните имат отговорности по отношение например здравеопазването на животните? Защо Министерството на околната среда и водите има компетенции по отношение чистотата на водите? Защо Министерството на здравеопазването има компетенции по отношение минералните и изворните води? Та първата първата част от Закона е една ретроспекция на това, което има и сега в действащото законодателство. Пак искам да повторя, че то е синхронизирано с европейското и там няма никаква драма, няма никакъв проблем. (Шум.) Втората част от Законопроекта казва: в областта на храните има 38 регламента и те са: първо, второ, трето – изброени. Регламентите действат пряко. Няма абсолютно никаква нужда да ги изброяваме, защото ние сме задължени да ги прилагаме. В мотивите на вносителите се говори за актуализация на правната рамка. Единственото нещо, което виждам като актуализация на правната рамка, е размерът на глобите. На практика 50% от Законопроекта са глоби, които са в пъти повече от сега действащите и приетите в тази рамка. Няколко примера мога да Ви дам по отношение на това какви глоби се налагат. Ако например се извършва дейност в нерегламентиран обект по отношение на храните, сега глобите се движат от 6000 до 8000 лв. В предлагания законопроект те достигат до 100 хил. лв., при различни нюанси за това. Но как ще се прецени дали ти застрашаваш, не застрашаваш, има ли икономическа вреда? Това са неща, които не са описани, и вероятно този, който осъществява санкцията, малко трудно би могъл да прецени такава една широка граница на глобите как може да бъде прилагана, но 100 000 лв. е нещо, което поне в българското законодателство и по отношение на храните досега нито е предлагано, нито е приемано. По-високи санкции за всякакви опити за осуетяване на контрол, каквото и да значи това. Тези санкции достигат до 10 хил. лв. Санкции за случаите, когато не се окаже изискано съдействие – отново санкциите достигат до 10 хил. лв. Тоест новото и актуалното са санкциите, които се предлагат в Законопроекта в достатъчно широки граници, и тези широки граници дават простор на това кой как ще тълкува Закона и кой как ще прилага тези санкции. Искам да Ви обърна внимание, че този законопроект, в частта „санкции“, обхваща 650 хиляди стопански субекти.

Интересът е изключително голям, предполагам, към този законопроект, но се налага да направя това изказване, защото съм убедена – още преди три години, когато се предлагаше, че това е закон, който няма нужда нито да бъде приеман, нито актуализиран. Така или иначе, както се въртят нещата, през три години ние отново го предлагаме. Миналият парламент не успя да го приеме. Много се надявам с изказването си да Ви обърна внимание върху това, което ще следва. Ако трябва да приемем законопроект само защото ще разпишем нещо, което няма да се прилага, по-добре да не полагаме усилия – първо, второ четене, да създаваме напрежение. Съгласете се, че всеки един стопански субект, който работи в сферата на агрохранителната верига, когато прочете 30 страници санкции – коя от коя по-безумна, сигурно ще влезе в ситуация по-добре да не се занимава с производство на храни, дистрибуция и търговия. Най-лесно е – нашият пазар така и така е отворен, да направим необходимото, за да си внасяме храни, да създаваме предпоставки българският бизнес да отиде някъде на дъното в своето развитие. Ние категорично не подкрепяме този законопроект! Считаме, че по начина, по който е представен – това, което се предлага, ще създаде не само правен хаос, ще създаде и значителни вреди за стопанските субекти, които работят в агрохранителната верига – 650 хиляди на брой! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлаганият Законопроект е много важен, тъй като засяга милиони производители на храни, милиони потребители на храни, милиони търговци на храни. Обхватът му е толкова голям, че не може с лека ръка да пренебрегваме и бързо, бързо да претупваме един много важен закон. Вярно е, че сега цялата тема за хранителната верига е много разпръсната – уредена е в десет отделни закона, и е в отговорностите на поне четирима министри, като отделни части на отговорност, което създава, естествено, и много проблеми поради разпокъсаността на ангажиментите и

2016 г. се внася в парламента за първи път, ако не се лъжа, след това следва дори нотификация в Европейската комисия, след това дълго време не получава финансова обосновка. Така или иначе, през 2019 г. се създава работна група, която започва да работи отново по този законопроект. Защо ли? Защото първият Законопроект е работен по един регламент, междувременно, пак, отново се променя регламентът. Разказвам всичко това, защото имам лош спомен, като чуя, че един законопроект се работи няколко години, че един законопроект трябва да събере в себе си законодателната база от няколко други закона. Всичко това го давам като пример, за да Ви припомня, че това се случи и с небезизвестния Закон за земята, който шумно се провали миналата година. Много се надявам, че като правя аналогия с него – като развитие на закона, този законопроект да не последва съдбата на Закона за земята.

г. Както е тръгнал този законопроект да се работи, много ми се иска да не стигне до същата фаза, до която стигна Законът за земята, Законът за градушките и няколко други. Уважаеми колеги, ако ще правим механичен сбор – да събираме десет закона в един, и няма да променяме политиките в сектора, мисля, че не си заслужава упражнението. Много пъти сме били свидетели на механично събиране на закони, които са разпръснати в няколко други, за да направим един, който всъщност не работи. края на краищата, уважаеми колеги, проблемът не е в липсата на законодателство. Проблемът е в прилагането на това законодателство от страна на администрацията. Ние ще подкрепим този законопроект, но моля вносителите да дадат максималното време между първо и второ четене, за да не се повтори това, което онзи ден се случи със Закона за ветеринарномедицинската дейност – браншът да не е разбрал. Да има максимално дълъг срок за контакти контакти и обсъждане с бранша, за консултации с бранша, и то не само с големите, а и с малките, за да не би хубавите идеи, заложени в този закон, отново да срещнат неразбиране поради лоша комуникация. В името на контакта, на диалога, на комуникацията, моля вносителите да направят така, че максимално да се удължи времето между първо и второ четене, за да може

но, доколкото имам информация, не във всички европейски държави има закон, който е сбор от закони, които отговарят за процеса на агрохранителната верига. Ще дам един пример в самия Законопроект: „Раздел I – Органи, осъществяващи държавна политика“, и се изброяват: Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката. В „Раздел II – Органи, осъществяващи официален контрол“ отново се изброяват същите. Тоест ние преповтаряме, чудим се как да запълним този законопроект. И това, което каза професор Бъчварова за глобите. Спомняте си, когато гледахме преди две-три седмици Закона за маслодайната роза, и тогава Ви казах: един час приемахме същността на самия законопроект – как ще подпомагаме земеделските производители; два часа – глоби и санкции. Тук горе-долу е същото. Няма как да накараме нашите земеделски производители да бъдат насърчени, така че те да се

с тези санкции, за които и професор Бъчварова каза, до 100 хил. лв., нали се сещате какъв сигнал даваме днес на земеделските производители? От нашата парламентарна група няма как да подкрепим този законопроект.

мотивите, в които се казва, че такъв закон до настоящия момент няма и че този закон обаче сегментира елементите на агрохранителната верига и не става ясен обхватът ѝ в нейната цялост, като един непрекъснат процес. Тоест казваме, че до момента е имало проблеми по агрохранителната верига и с този закон тези проблеми ще бъдат решени. Аз много се надявам, че сектор „Свиневъдство“ чрез този закон, ако бъде приет, отново

Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за управление на агрохранителната верига,

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от народния представител Валери Симеонов и група народни представители на 16 януари 2020 г. и приет на първо гласуване на 29 януари 2020 г.

§ 2: „§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 накрая се добавя „и в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост“.

на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението по чл. 34 и не са обозначени за съответните игри. (10) Забранява се изплащането на печалбите от лотарийни игри извън обекти

включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица“ се заменят с „рекламата на хазартни игри“. 2. Ал. 6 се отменя.“

§ 3: „§ 3. В чл. 14 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на лотарийни игри с нает от него персонал в собствени или наети пунктове, които са обособени и обозначени като пунктове за лотарийни игри.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 9: „§ 9. (1) От деня на влизането в сила на този закон лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения по чл. 34 се обезсилват. (2) Печалбите от игрите по ал. 1, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра. игра. (3) От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите по ал. 1 от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. (4) Издадените за игрите по ал. 1 билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци,

дейността си в съответствие с него. (2) Висящите производства по издаване на лицензи, извършване на промени по издадени лицензи, както и за издаване на удостоверения по чл. 34 за организиране на лотарийни игри, изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и внесените държавни такси се възстановяват на съответните лица.“ Предложение на народния представител Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

132 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 27. Предложението е прието. Колеги, това беше краят на пленарната програма за днес. Продължаваме с парламентарен контрол от 11,00 ч.